i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu koji se odnosi na okvirnu strategiju zajednice o ravnopravnosti spolova, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 582. Predlagatelj je Vlada. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo i ravnopravnost spolova. Državna tajnica? Nema potrebe za dodatno obrazloženje prijedloga. Izvjestitelji Odbora? Ne. Otvaram raspravu. Klub IDS-a poštovana zastupnica Dorotea Pešić-Bukovac. Izvolite.

Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovana državna tajnice. IDS svakako pozdravlja bilo kakav korak koji unapređuje naše društvo i našu zemlju pa tako će IDS podržati Prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu koji se odnosi na okvirnu strategiju zajednice o ravnopravnosti spolova. Ali bojimo se da ovaj prijedlog samo radi forme i da sadržaja baš i nema. Prvo, kao prvo zakon nosi oznaku samo P.Z., a s obzirom da je ovo ipak prijedlog od međunarodnog značaja trebalo bi sigurno nositi oznaku P.Z.E. kako bi pokazali da zaista mislimo ozbiljno. Kao druga odrednica i pokazatelj naše ozbiljnosti pokazujemo je u stavku 4. uvodnog dijela u kojem se govori o ocjeni o ocjeni sredstava potrebnih za provođenje zakona gdje se kaže da će za sudjelovanje u programu Europske zajednice koji se odnosi na strategiju zajednice o ravnopravnosti spolova Republika Hrvatska treba u 2006. godini uplatiti financijski doprinos općem proračunu Europske unije u iznosu od 30 000 eura. zanimljivo je da će dio kojeg će sufinancirati je iz predpristupnog programa PHARE u iznosu od 25 dok je samo iznos od 5000 eura osiguran u državnom proračunu za 2006. godinu na poziciji Ureda Mi u IDS-u smatramo da ova sredstva nisu dostatna jer problema ima puno i da se za 30 000 eura ne može puno postići oko ravnopravnosti spolova osim što će državni službenici imati osigurana sredstva za svoja putovanja, a što vidimo za što su za što su osigurana sredstva u uvodnom dijelu. Znači, za podršku organizacije seminara, za mobilizaciju ključnih aktera. Drugo, sudjelovanje u bazi podataka, te treće pokrivanje administrativnih troškova vezano za sudjelovanje predstavnice iz Hrvatske kao promatrača. Ove godine govorilo se je dosta i puno smo raspravljali o ravnopravnosti spolova. Imali smo Izvješće pravobraniteljstva za ravnopravnost spolova, te na prošloj sjednici smo imali isto tako nacionalnu politiku za promicanje ravnopravnosti spolova. Što se je iskristaliziralo iz tih rasprava znate vrlo dobro, a to je da institucije ne funkcioniraju na način da bi one pridonosile uspješnom razvoju ravnopravnosti spolova. Iako je policija dobila protokol o postupanju oko nasilja u obitelji sudstvo ima različita mjerila u odnosu na žene i muškarce. Imali smo primjer Ane Magaš i Tome Supljanca. Pravobraniteljstvo, ja sam tu izvukla podatke koje su bile vezane za njihovo izvješće gdje se vidi točno koliko imaju predmeta i da se praktički gubi povjerenje u institucije. Imali smo u 2005. godini 3565 predmeta, a predmeti su preneseni iz 2004. Analiza Analiza pokazuje da od tih 3564 su predmeti koji su od pojedinačnih pritužaba do pregleda medija, izbora akcijskih planova. Znači, sve je stavljeno kao da su to bile pritužbe, a realnost je da su realni predmeti 174. Znači, svega 4,8% od ukupnog onog što je pravobraniteljstvo Što se tiče policije ja sam zadnji puta iznijela primjer u Opatiji gdje žena ima pravomoćnu sudsku presudu da joj se suprug ne može približavati. Zvala je policiju, policija je došla i rekla da oni po tome ne mogu ništa postupati, nego da ga ponovo tuži iako ima pravomoćno rješenje. Prema tome, kako se zaštititi teško je u ovom trenutku reći iako postoje i zakonski propisi. Treba stvarati klimu povjerenja u institucije od policije preko sudstva, pravobraniteljstva za ravnopravnost spolova i zato smatramo da je potrebno više novaca za ovu problematiku jer problema ima na svakom koraku. Neću niti otvarati temu o neravnopravnosti na radnim mjestima, zlostavljanja na radnom mjestu. Jer, zaista treba žene zaštititi na radnome mjestu. Nadam se da će ipak se naći još dodatna sredstva kako bi se sprovodile ovakve akcije i u tom dijelu imate podršku IDS-a. Hvala. Poštovani zastupnik Slaven Letica. Izvolite. u vezi s tim nešto što zadnji put nisam imao prigode kazati jer ste me prekinuli pretpostavljajući da ću govoriti o sasvim trećoj stvari. Mislim da je rodna ravnopravnost ili spolna ravnopravnost jedan od ključnih i razumnih dijelova politike ove Vlade. Međutim, na tom području postoji mnoštvo hipokrizije i u tom pogledu bih skrenuo pažnju državne tajnice i onih ljudi koji će implementirati ili primjenjivati ovaj podsjetnik o razumijevanju na nekoliko paradoksa. Navodim tu kao jedan primjer gdje se ta hipokrizija dovodi do apsurdnih razmjera. Radi se o tjedniku “Nacional“ koji je dio svoje uređivačke politike u zadnjih pet, šest godina usmjerio na odlučnu borbu protiv nasilja nad ženama i to je jedna fantastična orijentacija i taj tjednik je vrlo zaslužan za medijsko pokrivanje slučaja Ljubomira Čučića i u zadnjih nekoliko brojeva toj temi je taj tjednik posvetio osam stranica. Nasilju prema ženama odnosno tzv. navodnom nasilju prema ženama u slučaju Vojković posvetio je 7 stranica. Istodobno taj tjednik kao vodećeg kolumnistu ima Srećka Jordanu koji je dokazan nasilnik prema ženama. I takvu hipokriziju imamo na različitim područjima. Znači, čovjek je premlatio vlastitu ženu u nazočnosti malog sina koji je bio u velikoj panici i pokušao na njega jurišati nožem. Imate slučaj nasilja nad ženama i to vrlo opakog tipa na Hrvatskoj televiziji. Imamo slučaj samohrane majke Ozane Bašić koja je predmet sustavnog maltretiranja već nekoliko godina na državnoj televiziji i naprosto ne postoji tehnologija da bi se ta žena izborila za svoja prava. Morate znati da u hrvatskoj povijesti sve malo pametnije žene pogotovo vrlo uspješne žene, inteligentne i obrazovane žene su imale tragične sudbine. Znači, ako pogledate zadnjih samo 200 godina biti žena obrazovana, pametna i uspješna su preporuke za silna maltretiranja, nesreće, progone, hospitalizacije i vješanje kao vještica. Ja sam u nekoliko navrata na našem odboru, na odboru, matičnom Odboru za informatizaciju, informacije i medije pokušavao pokrenuti taj postupak. koristim baš ovu prigodu jer pretpostavljam da se ovo prenosi i hrvatskoj javnosti. Neugodno mi je zbog Ozane Bašić koja je samohrana majka, jedna od rijetkih obrazovanih žena u programu, da je praktički ne samo izložena sustavnom mobingu nego je predmet gotovo bih rekao jednog revanšističkog progona mediokriteta. Kad govorim, koristim pojam: "mediokritet" mislim na doslovnu upotrebu te riječi, od srednjaka, ljudi koji imaju srednju stručnu spremu, koji su podobni svakoj vlasti i koji nam dopuštaju da jedna obrazovana žena koja i vrlo je zgodna i pametna egzistira na tom području. Ja vam, dakle državna tajnice apelirajući dakako u prilog ovog podsjetnika o razumijevanju zamolio da se na tom području nešto napravi više da bi se ovaj hipokrizijski način brige o ravnopravnosti žena s muškarcima doveo do jedne situacije gdje ljudi neće Hvala vam lijepo. Replika, poštovani zastupnik Pero Kovačević.

Hrvatske radiotelevizije prema potpisnicima peticije iako je Programsko vijeće kazalo da oni ne mogu činiti to što su potpisali tu peticiju doći da su šikanirani, da ne mogu dobiti mjesta, iako su to sve ljudi koji su visoko obrazovani, novinari u punom smislu te riječi. Prema tome pridružujem se kolegi Letici i apeliram na odgovorne kako u Vladi, Ministarstvu kulture tako i u vodstvu Hrvatske televizije da konačno riješe ove probleme, da se ne događa

Ja ću osobno pokrenuti ovih dana proceduru oduzimanja koncesije RTL-u zbog diskriminacije oko 200 ljudi, šikaniranja, otpuštanja i različitih drugih načina korištenja ugovora o koncesiji. A među ovim ženama, 200 ljudi koji su otpušteni od RTL-a nalazi se oko 70% žena. Tako da dok mi usmjerimo pažnju prema jednom slučaju iz tog ponora ili podzemlja ljudskih duša otkrivamo nove slučajeve. I taj slučaj RTL-a zaslužit će pažnju ovog Visokog doma na temelju predstavke koju ću vama gospodine predsjedniče već možda sutra uputiti.

zastupnici. Obzirom da je bilo nekoliko konkretnih pitanja vezano uz ovaj sadržaj ovog podsjetnika o razumijevanju o ovom programu zajednice samo radi jasnosti evo nekoliko razjašnjenja. Kada se govori o potrebama dakle koliko će iziskivati sredstava iz državnog proračuna provedba ovog zakona onda se govori o članarini ovog programa, dakle koliko košta Republiku Hrvatsku da sudjeluje u članstvu ovog programa. Ukupno ta članarina iznosi 30 tisuća eura, a hrvatski proračun dakle izravno iz onoga što je odobreno za 2006. godinu će financirati 5 tisuća eura. Dakle to ni u kom slučaju, to je samo ukupni iznos članarine, to nije ukupni iznos koliko Vlada, odnosno koliko mi izdvajamo za ovu politiku dakle promicanje ravnopravnosti spolova u Hrvatskoj. Zašto takav odnos? Zašto 5 tisuća eura u ovoj godini za ovaj program? Upravo zato što je načelno bila, bio dogovor sa Europskom komisijom da u onim programima u kojima Hrvatska sudjeluje po prvi puta, a ovo su ove godine zapravo prvi puta Hrvatska ima priliku sudjelovati u programima zajednice da se većinski dio tih troškova financira ispred ispred pristupnih programa u ovom slučaju iz programa PHARE. Nadalje, vidjet ćete kada sljedeći puta ovakav program dođe pred Hrvatski sabor taj će odnos u, dakle odnos financiranja iz državnog proračuna izravno i odnos iz ovih sredstava biti drugačiji. Toliko, evo zašto od 30 tisuća eura državni proračun državni proračun izravno uplaćuje 5 tisuća eura. Što se tiče ovog dakle što se može financirati unutar ovog programa, to je jednostavno određeno ovim Memorandumom o razumijevanju o, dakle u programu je definirano što se može financirati. Ja bih samo evo kao podatak rekla kako je išlo financiranje odnosno za šta se po redu veličine najviše izdvajalo sredstava u ovom dosadašnjem programu. Dakle najveći dio novaca je za jačanje institucija, negdje oko polovice iznosa. Dosta značajan iznos, oko 40% na podizanje javne svijesti, a onaj treći dio na istraživanja i analize. I vjerujem da u tom smjeru su išle ove rasprave tu koje smo sada čuli. Dakle upravo na ovaj drugi dio, a to je podizanje javne svijesti se očito u Hrvatskoj treba više potrošiti. Međutim, koliko će Hrvatska sudjelovati u ovom programu ovisi o institucijama koje će se prijavljivati na programe Europske zajednice u ovom segmentu. I svakako ako bude dobrih Hrvatska može s dobrim programima povući i više sredstava. da sigurno upravo na tragu ovog da u Hrvatskoj sigurno treba još raditi na ovom planu. I ovaj program zajednica će svakako pridonijeti dakle i jačanju svijesti u Hrvatskoj o toj rodnoj dakle zastupljenosti jednakoj u političkom životu, protiv diskriminacije žena na javnom i na radnom mjestu i u obitelji itd. Dakle svakako ovaj program je jedan od važnih koraka i za nas u Republici Hrvatskoj na tom planu, a svakako i u kontekstu dakle prilagodbi za članstvo u Europskoj uniji, on će biti jedan iznimno važan korak.